Uvaženi Ivan Šimonović, ministar pravosuđa. Izvolite. **Šimonović, Ivan** Gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Naredne dvije točke dnevnog reda su prijedlog promjena Kaznenog zakona i prijedlog novog Zakona o kaznenom postupku. Ovi prijedlozi obuhvaćaju ključni sadržaj najavljenog antimafijaškog paketa iz nadležnosti Ministarstva pravosuđa. Prvo o promjenama Kaznenog zakona. Naš je Kazneni zakon dopunjavan već više puta. Nama je potreban koncepcijski novi suvremeniji Kazneni zakonik. Radnu skupinu za njegovu izradu imenovat ću do kraja godine, a očekujem da svoj rad dovrši do jeseni 2009. godine. Promjene Kaznenog zakona koje ću danas predložiti uključuju stoga samo najžurnije i najjednostavnije sadržaje. Izmjene predviđene prijedlogom mogu se sistematizirati u četiri skupine. U prvoj se skupini nalaze izmjene kojima se Kazneni zakon usklađuje s međunarodnim pravom i to kako konvencijskim pravom Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe tako i pravnom stečevinom Europske unije. U drugu skupinu ulaze one izmjene kojima se jača kaznenopravno suprotstavljanje organiziranom kriminalu i korupciji. Trećom skupinom izmjena nastoji se unaprijediti zaštita djece i maloljetnika od seksualnog zlostavljanja. Napokon u četvrtoj je skupini nekoliko izmjena kojima se otklanjaju neke nedorečenosti postojećeg zakonskog teksta ili ga se nomotehnički dotjeruje. Usklađivanje Kaznenog zakona s međunarodnim pravom uglavnom se odnosi na terorizam. U tom je smislu najvažnija izmjena članka 169. Kaznenog zakona radi usklađivanja s okvirnom odlukom Vijeća Europske unije o o borbi protiv terorizma. Ovim se prijedlogom članak 169. Kaznenog zakona mijenja u nazivu i sadržaju radi usklađivanja s definicijom terorizma iz članka 1. okvirne odluke tako da se uklanja razlikovanje između i međunarodnog terorizma. Istodobnim brisanjem kaznenog dijela protudržavnog terorizma članak 141. i kaznenog dijela diverzije članak 143. napušta se dosadašnji dualitet terorističkih inkriminacija s obzirom na objekt zaštite, protudržavni i međunarodni terorizam što je u skladu s zahtjevima Europske komisije ali i trendovima u usporednom pravu. Nadalje uvedena su i nova kaznena djela javnog poticanja na terorizam, to je članak 169.a i novačenja i obuke za terorizam članak 149.b KZ-a radi usklađivanja s Konvencijom Vijeća Europe o sprječavanju terorizma. Radi usklađivanja s međunarodnom Konvencijom o suzbijanju dijela nuklearnog terorizma, dosadašnji članak 172. zlouporaba nuklearnih tvari izmijenjen je i proširen na zabranu zlouporabe nuklearnog i radioaktivnog materijala što je širi pojam. Izmjenama Kaznenog zakona 2007. godine hrvatsko materijalno kazneno zakonodavstvo djelomično je usklađeno s tekstom Konvencije za zaštitu financijskih interesa Europskih zajednica, ali potrebno je izvršiti dodatne korekcije zakonskog teksta radi potpunijeg usklađivanja. Predloženom se izmjenom odredbu članka 15. stavak 2. širi i na sve odluke kojima je postupak u drugoj državi ugovornici pravomoćno okončan. S tim u vezi je i predložena izmjena prijelazne i završne odredbe članka 190.a na način da se propiše da odredba članka 15. stavak 2. stupa na snagu s danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. Najvažnije promjene odnose se na jačanje instrumenata borbe protiv organiziranog kriminala i korupcije. Jedna od ključnih mjera za učinkovito suzbijanje organiziranog kriminala i korupcije jest oduzimanje protupravno stečene imovine. Novi članak 82. KZ-a predstavlja samo srce antimafijaškog paketa i stoga zaslužuje detaljniji komentar. Članak 82. KZ-a polazi od načela da nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom. Ta korist oduzima se sudskom odlukom kojom se utvrđuje da je kazneno djelo počinjeno, ali ako se radi o djelu iz nadležnosti USKOK-a, dakle dijelu vezanom uz organizirani kriminal i korupciju pretpostavlja se da je ukupna imovina počinitelja stečena kaznenim djelom i oduzima se osim ako počinitelj ne učini vjerojatnim da je njezino porijeklo Kako bi se izbjeglo da opljačkana imovina ne bude skrivena njezinim prenošenjem na druge osobe, predviđa se da se ona oduzima i kada se po kojem pravnom osnovu nalazi kod počiniteljevog bračnog ili izvanbračnog partnera, te drugih rođaka. Protupravno stečena imovinska korist oduzet će se i kada je fiktivnim pravnim poslovima prenesena na treće fizičke ili pravne osobe koje ju nisu stekle u dobroj vjeri. Ovom izmjenom Kaznenog zakona stvaraju se povoljni uvjeti za uspješnu operaciju odstranjivanja organiziranog kriminala i korupcije iz hrvatskog društva. Uskočki odjeli nadležni i za kažnjavanje mafijaša i za oduzimanje njihove imovine započinju sa svojim radom već do 1. siječnja 2009. godine. Ovom sabornicom još uvijek odzvanja cinična izrijeka tko je jamio jamio je. Nakon usvajanja ove izmjene to više neće biti točno, već će vrijediti tko tko ponovno pokuša jamiti oduzet će mu se sve ono što je ikada jamio. U članku 175. trgovanje ljudima i ropstvo dodan je novi kvalificirani oblik kaznenog djela, njegovim počinjenjem od strane službene osobe. Izmjenom članka 175. stavak 2. inkriminira se i trgovanje djecom zbog nezakonitog posvojenja. prikrivanja protuzakonito dobivenog novca iz članka 279. Kaznenog zakona izmijenjeno je u nazivu u pranje novca po uzoru na poredbeno pravo i dopunjeno je u sadržaju. Prema važećem zakonskom rješenju objekt radnje je novac, odnosno citiram: "Predmet ili prava priskrbljenim novcem za koje počinitelj zna da je pribavljen kaznenim djelom." Takva formulacija isključuje mogućnost kaznenog progona ukoliko je kaznenim djelom izravno pribavljeno bilo što osim novca, npr. neki predmet, pravo ili neka druga imovinska korist. Izmjenom stavka 1. objekt radnje proširuje se i na predmete, prava ili imovinsku korist za koju počinitelj zna da je nastala ili da je pribavljena kaznenim djelom. Jedan od načina na koji organizirani kriminalitet nastoji utjecati na kazneno pravosuđe jest neprimjeren utjecaj na svjedoke i druge osobe koje bi mogle surađivati s tijelima kaznenog progona. Prisila i drugi oblici utjecaja najčešće i nisu usmjereni protiv osobe koje u formalnom smislu već imaju status svjedoka, već protiv onih za koje pripadnici organiziranih kriminalnih skupina pretpostavljaju da bi takav status mogli steći tijekom tijekom postupka. Izmjenama članka 304. Kaznenog zakona i tzv. presumptivni svjedoci zaštićeni su od protupravnih pritisaka. Nadalje, postojeće kazneno djelo otkrivanja identiteta zaštićenog svjedoka iz člana 305.a Kaznenog zakona osigurava kaznenopravnu zaštitu isključivo u odnosu na osobu koja je već uključena u program zaštite. Proširenjem te odredbe i na osobu koja već jest ili će tek biti ispitana kao zaštićeni svjedok u kaznenom postupku osigurava se pojačana kaznenopravna zaštita tih osoba, ali i društvenog interesa učinkovitijeg suzbijanja organiziranog kriminala. Prelazim na prijedloge vezane uz unapređivanje zaštite djece i maloljetnika od seksualnog zlostavljanja. Prema sadašnjim rješenjima ustanove koje se bave odgojem, obrazovanjem, njegom i skrbi djece i maloljetnih osoba pri zapošljavanju novih djelatnika ne mogu dobiti uvid u kaznenu evidenciju da li je kandidat ranije osuđivan za kaznena djela iz glave 14, dakle kaznena djela protiv spolne slobode i ćudoređa. Prema ovoj izmjeni podaci iz kaznene evidencije daju se na uvid u pogledu osobe koja je pravomoćno osuđena za kazneno djelo iz glave 14 Kaznenog zakona i to samo pod uvjetom da se radi o tim kaznenim djelima, da je podnesen obrazložen i opravdan zahtjev i da za navedena djela još nije nastupila rehabilitacija. Krug ovlaštenika na pristup kaznenim evidencijama ovom je izmjenom proširen u odnosu na dosadašnje rješenje, ali ipak ograničen samo na one subjekte koji su registrirani za obavljanje djelatnosti odgoja, skrbi, njege i obrazovanja djece i maloljetnika. Što se tiče ostalih iznimki u smislu mogućnosti korištenja podataka iz kaznene evidencije, podaci iz kaznene evidencije o izrečenoj sigurnosnoj mjeri zabrane obavljanja zvanja, djelatnosti ili dužnosti o počinitelju kaznenog djela iznimno će biti dostavljena tijelima nadležnim za vođenje upisnika osoba koje obavljaju dotične djelatnosti. I napokon od izmjena kojima se otklanjaju neke nedorečenosti postojećeg zakonskog teksta, bitna izmjena članka 308. izigravanje, zabrana iz sigurnosnih mjera i pravnih posljedica osude. Za razliku od dosadašnjeg rješenja prema kojem je kazneno odgovorna bila samo osoba koja osobi prema kojoj je primijenjena sigurnosna mjera omogućila izigravanje tih mjera, ovom je izmjenom inkriminirano i izbjegavanje tih mjera od strane same osobe na koju se one odnose. Ostale promjene su uglavnom nomotehničke naravi, pa ih ne bih posebno komentirao. Zahvaljujem. Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvo je u ime kluba uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, poštovani gospodine ministre, državni tajnici, kolegice i kolege. i kolege. Klub SDP-a, odmah ću reći, podržava donošenje izmjena Kaznenog zakona i za nas je veći problem ono čega nema, a što smo očekivali u ovim vašim najavama da će zakon sadržavati nego ono što jeste stipulirano, odnosno predviđeno u njemu. Ali dozvolite nešto da u ime kluba SDP-a kažem prije pojedinih odredbi, s obzirom da se radi o konačnom prijedlogu zakona. Naime, kada se donosi Kazneni zakon jedne zemlje u cjelini, ili bar ako se on djelomično mijenja to izaziva jedno veliko podozrenje i veliki interes u javnosti. To je značajno za jednu zemlju. Zašto? Zašto što je sasvim to normalno, jer kazneno pravo jedan je od načina, kazneno zakonodavstvo, kako se jedno društvo, kako se jedna država bori protiv kriminaliteta. Osim toga građani imaju pravo znati s obzirom kako regulirati svoje ponašanje. Koja su to društvena ponašanja za ovu političku garnituru opasna i što će to biti predviđeno kao kazneno djelo? To su elementarne stvari na to građani imaju pravo. A vidite jeli ovo normalno, jeli normalno da se ubojstva događaju na našim ulicama u sred bijela dana, usred podneva? A mi donosimo kazneni zakon, želimo biti učinkoviti protiv te iste mafije koja se ne boji nikoga i ničega u sred podneva radi najteža i najpogibeljnija kazana djela, ugrožava živote najnevinijih, ubija najnevinije. A mi obnoć da nas nitko ne vidi, da nas mafijaši ne čuju da ih uznemiravano donosimo ove zakone. Jeli to normalno u ovoj zemlji? Nije. Nešto nije normalno. O tome progovara iusticia et pax, Hrvatska biskupska konferencija koja govori da se vlast ne želi boriti protiv korupcije. U Hrvatskoj kaže nadbiskup Bozanić, ne postoji prava volja vlasti i pravosuđa da korupciju progoni i iskorijeni je. To stoji u izjavi Komisije iusticie i pax. Mi želimo vjerovati da tomu nije tako, jer svaka sumnja u to hrabri naše zajedničke neprijatelje, a to su mafijaši. Ali ova situacija ovako obnoć, o ovako važnom zakonu raspravljati to nije normalno, to ukazuje na to da se država prestrašena. Gotovo da je kapitulirala pred kriminalom, pred opasnim kriminalcima, pred korupcionašima i pred korumpiranima. Dakle, sam način nije dobar. Inače ono što se u prijedlogu navodi i stipulira dobro je. Ali nije dobro ono čega nema i na to mi upozoravamo. Evo vidite odmah u članku 2. stoji izmjena da nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom itd. govori se o tome kako razrađuje se postojeća odredba, kako će se oduzeti ta imovina i čitav niz zakona. Ovdje smo čuli od gospodina ministra kako kako upravo više neće biti moguće ono načelo tko je jamio, jamo je. E a vidite kamo sreće, jer stari latini bi rekli utinam, kamo sreće da je tako. Ali nije. Jer ako pogledamo Konačni prijedloga Zakona o kaznenom postupku, koji govori u članku 206. da će na zahtjev državnog odvjetnika, policija, ministarstvo itd. svi morati davati i banke podatke o imovini. A onda imate famoznu, osim onih koji predstavljaju zakonom zaštićenu tajnu. I gotovo. I koga ćete vi uhvatiti? Čiju ćete imovinu oduzeti kada će banka reći, ne to je za nas bankarska tajna. čiju ćete vi imovinu blokirati? A što bi to uopće držani odvjetnik tražio od banke? Da pita kakve bankarske proizvode nude za tekuću godinu. Pa hajte molim vas. Dakle, ovo treba hitno mijenjati, ako mislite ozbiljno ovdje što smo napravili. Pa nećemo se igrati basne "Lisice i rode", ne daj se lijo nutkati i onda u veliku visoku zdjelu s uskim grlom krumpire stavljati. Slikovito se treba izražavati, jer su ozbiljne stvari. I ne možemo nešto reći da dajemo, a drugim zakonom od toga nema ništa. Znači naša borba je protiv korupcije zaista papirnata. Moramo otvoreno razgovarati. I zajedničkim naporima napraviti što bolji zakon, da protiv ove zajedničke pošasti budemo što djelotvorniji. Dakle, da bi ovaj članak 2. i svi drugi koji redom koji govore o oduzimanju imovinske koristi i imalo imali smisla treba ozbiljno promisliti što je s tom bankarskom tajnom. Bankarska tajna je glavna zaštitnica perača novca. I to nije nikakav izum. To je abeceda borbe. Drago mi je evo da u kaznenom djelu članka 169. terorizam Vlada konačno nakon evo 8 godina prepisuje ono što smo imali još davne 2003. godine. i općenito čitav niz izmjena koje se odnose na povećanje kaznenih kazni, idu na tragu novele iz 2003. godine. to je dobro. Međutim, malo smo dosta vremena izgubili. Sve izmjene Kaznenog zakona dobrim djelom koji su se događale u zadnjih 5 godina, pomalo su čerupale iz ove iz ove novele iz 2003. godine koja je bila onda dočekana na nož. Ali očito je da dobre stvari imaju samo jednu manu što se ne donesu u pravo vrijeme. Ali evo bolje ikada, nego nikada. Dobro je evo vidite da konačno pranje novca dobiva svoj pravi naziv, kao što je to bilo i u noveli 2003. u članku 279. jer to zaista jeste jedno najozbiljnije kazneno djelo. I još jednom napominjem ne možemo se boriti protiv perača novca, niti se možemo proglasiti praonicom novca, a to će sigurno tome zaista biti ukoliko ne dođe ove predložene norme o zaštićenoj bankarskoj tajni koji po prvi put kazneno zakonodavstvo u širem smislu dovodi. To nije dopustivo. Dok se nismo tako proklamirano borili, imali stipuliranu i instaliranu bankarsku tajnu u ZKP-u. pa to nikada nije bilo. to nikada nije bilo. Dakle, ne ide. Nešto se tu pobrkalo. Ne znam jeli to bankarski lobi ili što to ili tko to radi, ali nije bitno čiji je lobi. Lobija uvijek ima, ali takvim nasrtajima treba se odrješito oduprijeti i u tome ćete imati našu potpunu podršku i savezništvo. Htjela bih napomenuti da konačno evo osnovno djelo pranje novca iz stavka 1. dobilo je svoju sankciju. Kaznit će se zatvorom od 6 mjeseci do 5 godina. Moram napomenuti da mi već 8 godina nemamo ovo kazneno djelo, jer nema kazene znate. Nullum poena sine lege nullum crimen, sine lege. Klub SDP-a već 3 godine čeka odluku Ustavnog suda, ali Ustavni sud inače reagira na naše ustavne tužbe da postanu bespredmetne, pa eto će i sada postati ovo bespredmetno jer svi ćemo glasovati za ovaj zakon, odnosno za ustanovljenje ustanovljenje ovog kaznenog djela i kazne. Nego postavlja se pitanje o tome treba javno reći, što je sa onim osuđenicima koji su bili osuđeni mimo zakona? kao što znate zaključkom tajnika je bio izmijenjen Kazneni zakon. To se nije radilo ni u onim bradatim vremenima jeli, i u istočnim zemljama koje su bile još rigoroznije, nego što je to bila Hrvatska i kada i kada su ovdje vladali na ovom političkom prostoru neka druga tvorevina. Dakle, što će biti s tim osuđenikom? Vlada će, država iako je dokazano da su počinili djelo zato što nije bilo u zakonu određeno djelo još će tražiti od države naknadu štete a sve nekakvom čudnom tvrdoglavošću. Dobro je da je eto "tractu tempore" ta tvrdoglavost nestala. Trebalo je puno ali trebalo je biti i upora. Nadalje, čitav niz ovih drugih zakona ne treba posebno odnosno i izmjena, neke su u smislu i potpisanih konvencija koje uopće nisu sporne. Neke su na tragu veće zaštite Europske unije što također nije sporno. Međutim, malo zaista jedne problematična ova odredba članka 25. gdje se inkriminira nešto što je prekršaj do sada. Dakle, do sada smo imali inkriminaciju da netko tko iako je nekome određena sigurnosna mjera, zaštitna mjera ili su nastupile pravne posljedice osude zbog čega je takvo obavljanje zabranjeno ili nije dozvoljeno, ili tko upravlja motornim vozilom iako mu je primijenjena sigurnosna mjera. Dakle, bilo je oduvijek ovdje kazneno djelo na ovim našim političkim prostorima. Ako netko unatoč takvoj zabrani takva nekakva ovlaštena osoba dade ponovo takvu dozvolu i to je sasvim normalno. Ali sada se vidite sankcionira i nositelj odnosno tko se tako ponaša. To znači da će biti sada sankcioniran i otići u zatvor i onaj tko recimo ima zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilom. Upitno je i teoretski dakle i da nemamo uopće problema sa zatvorom, da ih nemamo gdje tamo smjestiti treba ih stvarno rezervirati za malo opasnije i pogibeljne počinitelje, prije svega za one koji dobivaju besmisleno male kazne i niste promijenili ovdje prometne inkriminacije koje treba pooštriti. Onaj tko pijan vozi troje, četvero ubije za njega je uvijek zakon nekako milostiv. Ali sva represija će se dogoditi na ove nekakve administrativne prekršitelje. Nećemo bagatelizirati ni takav prekršaj, ali nešto što je ipak i teoretski dakle vrlo upitno, nešto što je prekršaj bilo, što je Prekršajni sud sada ustanovio, dakle to je podloga da bi nešto bilo kazneno djelo. Pa nemojmo sebe podcjenjivati i nemojmo podcjenjivati Kazneni zakon. Zaista neka on ostane na tragu da zaoštri tu kaznenu oštricu, kazneno-pravnu oštricu da se usmjeri na one prave počinitelje. Nažalost, oni su ponovno ostali izvan obuhvata i zanimanja ove vlasti. A koji su to? To su prije svega kriminalci bijelog ovratnika, tzv. ugledna gospoda. To su veliki danas biznismeni kojih nitko ne dira. Naše gospodarske inkriminacije su socijalističke inkriminacije. To proizlazi iz izvješća državnog odvjetnika koje vi svake godine podržavate, uglavnom svi podržavaju ali nitko ništa ne radi. Mi smo imali dobre te gospodarske inkriminacije. Ja znam da njih nije lako sastaviti i tako, njih je još daleke 2003. sastavio profesor Novoselac kao i čitavu ovu novelu po uzoru na njemačko pravo, švicarsko pravo ali gotovo sve sve europske zemlje imaju identičnu normu, dakle zlouporaba povjerenja. To je centralno gospodarsko djelo. Ono je namijenjeno dakle takvim strukturama, namijenjeno je također za upravljačke strukture, za menađere, za članove upravnog i nadzornog odbora. A mi danas imamo takvu situaciju da član upravnog odbora i nadzornog kaže nisam znao. Možda čovjek i nije znao ali to vanka ne opravdava. I zato, i u nekim slučajevima vidite i to stvara jednu pravnu nesigurnost, stvara kod građana jedan neodoljivi poriv da se radi tu o političkim kaznenim djelima. Ista stvar za nekoga se procesuira, neki članovi se procesuirali upravnih i nadzornih odbora, neki ne sa vrlo neizvjesnim sudskim epilogom. E, to da se ne bi dogodilo nama je zaista nužno potrebno gospodarsko kazneno djelo koje nemate, ne znam zbog čega se to izbjegava. I ono što se pokrene kažu iz državnog odvjetništva ne doživljava adekvatni sudski epilog. Zbog čega? Zar se još čeka koja godina, možda kakvih šest mjeseci, devet mjeseci da zaista pokrije val zastara za sve ono što je kažem dugotrajno traumatiziralo Hrvatsku i od čega se mi nismo oporavili do dana današnjega, istinske pravde. Povjerenja u institucije neće biti, narod ne prihvaća zato što je neka baka kažnjena prekršajno ili sudski jer je pala. To ide, tu nema nikakvih prigovora. Ali ovakve stvari koje su krupne blamiraju pravosuđe, blamiraju vlast u cjelini, blamiraju državu u cjelini i to hitno treba mijenjati. Mi smo to očekivali. Nažalost, toga nema. Također nema ni kaznenog djela kršenja zakona od strane suca. To je glavno antikorupcijsko djelo, ono se moralo ovdje naći. Imate bizaran slučaj nedavno iz recentne prakse. PTSP-ovac došao je u kafić, ubio je petoricu. Isto sudsko vijeće u identičnom slučaju daje naknadu za dvojicu obitelji tih pokojnika, za dvije obitelji žrtava, za tri ne daje, kaže nismo, ne može se takav Zakon o naknadi primijeniti. Pa dajte gospodo, to blamira pravosuđe, to blamira svih ovdje nas jer se u konačnici obraćaju nama. To je bilo kazneno djelo do 97., nestalo je netragom i od tada imamo neadekvatno ponašanje i sankcioniranje za pravosudne dužnosnike. A imamo s druge strane i šikanozno postupanje prema njima onima koji su savjesni. Dakle, to kazneno djelo mora biti dizajnirano upravo za njih. I još nešto. Kazna doživotnog zatvora mora biti nužno uvedena za plaćene ubojice, upravo za ove protiv kojih gospodine ministre najavili ste borbu. Za njih mora društvo reagirati na takav način. Hvala U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik i potpredsjednik doma Vladimir Šeks. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre, državni tajniče, dame i gospodo. Klub zastupnika Hrvatske demokratske zajednice podržat će donošenje predloženoga Zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona. Kao što je istaknuto ovo je samo jedna djelomična mini reforma kaznenog zakonodavstva, u najvećoj mjeri znači usklađivanje kaznenog zakonodavstva sa pravnim stečevinama Europske unije sa acquis communautaireom, sa međunarodnim pravom, sa konvencijskim pravom Ujedinjenih naroda i Vijeća Europe. Tu su one odredbe koje su involvirane u Prijedlog izmjena i dopuna Kaznenog zakona koje se odnose na terorizam, koje se odnose na kazneno djelo diverzije, na kaznena djela koja su dakle općenito vezana za terorizam i za involviranje onih kaznenih djela u Konvenciju za zaštitu financijskih interesa europskih zajednica, dakle zaštita financijskih interesa Europske unije i ona grupa kaznenih djela koje se odnose na osiguranje zaštite posebno osjetljivih kategorija žrtava kao što su djeca i maloljetne osobe i konačno ona 4. grupa koja se odnosi na neke nedorečenosti postojećih zakona. Ključna i središnja točka su izmjene koje su predložene radi učinkovitijega suzbijanja organiziranog kriminaliteta i korupcije. To je središnje mjesto, središnje mjesto ove izmjene i dopune Kaznenoga zakona. Hrvatska javnost već «urbi i orbi» je pripremljena na ove zakonske promjene jer je cijeli zahtjev rekao bih cjelokupne hrvatske javnosti to je zahtjev bio i svih političkih stranaka. To je bio posebno i zahtjev i Vlade. To je bio zahtjev i Hrvatske demokratske zajednice da se instalira instrument, oruđe, skalpel koji će najdjelotvornije, najbrže udariti u srce organiziranoga kriminala i korupcije a to je donošenje zakona, donošenje zakonske odredbe kojim će se oduzimati protuzakonita stečena imovina i korist i svi dobici koji su, koje počinitelji iz kaznenih djela iz djelokruga USKOK-a ostvaruju da se na taj način obeshrabre mogući kroz jednu generalnu prevenciju da se obeshrabre mogući počinitelji tih kaznenih djela a da se i ovima koji će počiniti ta kaznena djela da ne uživaju plodove svoga kriminala, mafijaškoga kriminala i to je središnje to mjesto i to je bio zahtjev opće javnosti. Prema tome mi kada ubrzamo i u ovom segmentu donosimo ove izmjene i dopune Kaznenog zakona u tom jednom paketu kolokvijalno nazvanoga antimafijaškim zakonodavstvom ovo je samo jedan mali ali važan segment izmjene Kaznenog zakona da se regulira na jedan djelotvorni način oduzimanje nezakonito pribavljene imovinske koristi počiniteljima kaznenih djela iz djelokruga USKOK-a. I zbog toga mi ne brzamo. Mi smo već u jednoj mjeri, a najbržim mogućim tempom, ne ubrzanjem nego najbržim mogućim tempom jer to cijela javnost i očekuje. Dakle ne nosimo zakone obnoć i sve skupa nego jednostavno to hrvatska javnost očekuje da se što prije i brže donese taj zakonski instrument kojim će se moći djelotvorno, učinkovito oduzimati imovinska korist ostvarena kaznenim djelima iz područja USKOK-a dakle kaznenim djelima organiziranoga kriminala, mafijaškoga kriminala i organiziranoga kriminala. Mi smo i 2006. godine izmjenama Kaznenoga zakona donijeli određene odredbe, zakonske odredbe koje su imale za cilj i smjerali oduzimanje imovine članovima zločinačkih udruženja, imovine koja je pribavljena kriminalnim aktivnostima. I došlo je do jedne izmjene 2006. godine na temelju, radi usklađivanja sa okvirnom odlukom o oduzimanju predmeta sredstava, imovine stečenim kaznenim djelima, ali pokazalo se i da ta izmjena nije djelotvorna i da nije doprinijela jednom radikalnom rezu kojim će se djelotvorno omogućiti omogućiti oduzimanje imovinske koristi. Zbog toga je središnja odredba članka 82. Izmjena i dopuna Kaznenoga zakona koja ima središnje mjesto i treba ju ponoviti, treba ju ponoviti. Ono što je bio opći zahtjev kažem cijele hrvatske javnosti i struke, političkih stranaka je to da prvo generalno i načelno nitko ne može zadržati imovinsku korist ostvarenu kaznenim djelom i da treba još tvrđe stipulirati a to je u drugoj rečenici stavka 1. članka 82. da korist koja je koja je pribavljena kaznenim djelom da će biti sudskom odlukom oduzeta. Mi smo imali već u ranijim novelama Kaznenog zakona, bio je amandman kolege zastupnika Josipovića prije nekoliko godina. Tada je bilo zauzeto … /Govornik se ne razumije./ … stajalište tadašnje ministrice da je dovoljna sama odredba 1. da nitko ne može zadržati korist pribavljenu kaznenim djelom, ali mislim da je dobra ova ideja i ova inicijativa da se to stipulira posebnom još odredbom, jasnom da da će se oduzeti imovinska korist sudskom odlukom za počinjeno kazneno djelo. Stavak 2. koji je ključan i bitan za ovu izmjenu govori od toga da će se ako je počinjeno kazneno djelo iz članka 21. Zakona o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, tu bih sugerirao Vladi da budući da će se vjerojatno da postoje realne mogućnosti da se u nekim budućim izmjenama Kaznenog zakona da se prenumeriraju određene odredbe članaka, da se ne navađa članak 21. Zakona o Uredu za suzbijanje organiziranoga, korupcije i organiziranog kriminaliteta nego da se stipulira sa jednom odredbom iz djelokruga djelokruga Državnog odvjetništva odnosno USKOK-a dakle počinjenje tih djela iz toga djelokruga. Po irskom modelu koji je doživio uspjeh u životnoj zbilji se stipulira ova posebno bitna odredba razumije./ … počinjeno kazneno djelo iz djelokruga USKOK-a da se pretpostavlja njegova ukupna imovina stečena kao imovinska korist od kaznenoga djela osim ako počinitelj ne počini vjerojatnim da je njezino podrijetlo zakonito. Slikovito plastično to znači da onaj protiv koga je pokrenut kazneni postupak za kazneno djelo iz djelokruga USKOK-a da je na snazi pretpostavka da je njegova cjelokupna imovina neovisno o tome kada ju je on stekao, kada ju je pribavio, da ta imovina, da se pretpostavlja da je stečena kaznenim djelom zbog kojeg je pokrenut ovaj kazneni postupak. Postoji jedan mogući prigovor tome kojega treba također isto razmotriti. Da li to treba ograničiti vremenski na onu imovinu koja je stečena prije izvršenja toga toga kaznenoga djela ili nakon toga kaznenoga djela taj prigovor se može otkloniti na taj način ako je pokrenut kazneni postupak čime ta imovina dolazi na određen oblik zapljene, sekvestra, da će on odmah moći dokazati, daklem učinit će vjerojatnim da ima zakonito podrijetlo te imovine. Ja sam tu, protiv mene je pokrenut taj kazneni postupak za to kazneno djelo iz djelokruga organiziranoga, iz djelokruga USKOK-a. Ja ću dokazati da sam ja svoju imovinu, određenu konkretnu imovinu da sam je stekao na zakonit način. Učinit ću to vjerojatnim nasljedstvom, darovanjem i prije nego što je protiv mene pokrenut taj kazneni postupak za to kazneno djelo iz djelokruga USKOK-a. I zbog toga mislim da ovu formulaciju treba prihvatiti, jer bi druga formulacija o kojoj smo isto razmišljali da se vremenska povezanost izgubi između stjecanja imovine i počinjenog kaznenog djela dovela do poteškoća u životnoj zbilji jer bi bilo vrlo teško utvrđivati i dokazivati i učiniti vjerojatnim da je, jer bi svi oni koji bi se našli pod udarom zakona upravo dokazivali da je ta imovina stečena prije nego što je protiv njih pokrenut postupak za djela koja su prije počinjena nego što je nego što je pokrenut kazneni postupak i koja su počinjena prije nego što su došli pod udar zakona. I konačno stavak treći, to je da da pod udar ovog zakona dolaze i srodnici. Dolaze dakle oni od kojih se imovina, to moramo naći jedan dobar izraz jer ova formulacija da se imovinska korist da će se oduzeti i kada se po bilo kojem pravnom temelju nalazi kod počinitelja bračnog bračnog druga, izvanbračnog druga. Nije relevantno da se nalazi ni gdje se nalazi, nego bitno je da ima s njim neku određenu faktičnu vezu, a vi ćete naći formulaciju koji je to oblik faktične veze. I tu bih još sugerirao da isto primijenite ono što u članku, u stavku 4. jel, gdje stoji da će se imovinska korist oduzeti i kada po bilo kojem pravnom temelju nalazi se kod druge fizičke ili pravne osobe ako nije stečena u dobroj vjeri da se to isto primijeni i na ove, na ovaj krug rođaka i na ovaj krug srodnika da interpelirate i ovu dobru vjeru. Mislim da zaključno da hrvatska javnost to očekuje, da je očekivala da se što brže donese ova zakonska izmjena, da se što brže, da pravda dobije u ruke taj taj skalpel i to oruđe i da se na taj način udari u srce organiziranog mafijaškog kriminala i korupcije. Stoga puna potpora HDZ-a ovoj izmjeni i dopuni zakona. Zahvaljujem. U ime kluba HNS-a, uvaženi zastupnik Zlatko Horvat. Izvolite. Hvala. Tekstualno ne prevelike, ali po svom sadržaju i po značaju vrlo važne izmjene i dopune ovog Kaznenog zakona klub HNS-a će podržati i glasovati će za njihovo donošenje. Mi smatramo da je dobro da se ove izmjene i dopune Kaznenog zakona sistematizirane kao što je rekao ministar u četiri skupine i da se praktički u prvoj skupini nalaze one izmjene koje se odnose na terorizam, druga skupina koja se odnosi na one izmjene kojima se unapređuju pretpostavke za učinkovito suprotstavljanje organiziranom kriminalu i korupciji. Treća skupina naravno ova koja je vrlo važna po našem mišljenju koja se odnosi na zaštitu posebno osjetljivih kategorija žrtava kao što su djeca i maloljetne osobe i naravno ova četvrta više tehnička skupina. Dakle, klub HNS-a smatra da je ovo nastavak usklađivanja našeg kaznenog prava sa međunarodnim pravom i evo najveći broj primjera odnosi se naravno na praktički na terorizam. Republika Hrvatska uključuje u krug država koje se mogu i moraju učinkovitije suprotstaviti međunarodnom terorizmu i organiziranom kriminalu. Mi mislimo da je posebno važno da se ovim izmjenama i dopunama Kaznenog zakona u hrvatsko materijalno kazneno pravo i zakonodavstvo uvode tijela javnog poticanja na terorizam i novačenja, odnosno obuke za terorizam i opet radi usklađivanja sa međunarodnim pravom. ovom konvencijom se posebno stavlja naglasak na prevenciji, odnosno otklanjanju uzroka međunarodnog terorizma i mislimo da je dobro postavljena ova tematika na način da da se za inkriminiranje traže javne provokacije. Dakle, kao što je novačenje i obučavanje terorista kao djela koja duboko zadiru u pitanje ljudskih prava da su ona, da se kazneni postupak za ta djela pokreće samo po odobrenju glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, a da se to ne prepušta nekim lokalnim situacijama. Isto tako, kao što je rečeno ovdje ključna točka ovog zakona je, ovih izmjena i dopuna je ustvari borba i suzbijanje i suzbijanje organiziranog kriminala i korupcije kao jedne pošasti koja je zaista prešla sve mjere, a tu se onda naravno opet radi o usklađivanju sa onom okvirnom odlukom oduzimanju predmeta sredstava imovine kao što vidimo iz obrazloženja do sada, a znamo iz prakse da ta mjere oduzimanja imaju koristi, nije do kraja saživjela u sudskoj praski i dobro je rješenje da se ona ne veže za vremensku povezanost, ali tu se pridružujem kolegici Ingrid koja je izrazila ovdje rezervu vezanu na bankarsku tajnu i na ono što bi sve moglo biti vezano uz neprovođenje te odredbe. I sad uz ovih nekoliko primjedbi koje su općenite naravi zaista u najboljoj namjeri, dobronamjerno da ukažem samo na nekoliko stvari koje mi mislimo da bi se mogle popraviti u samom tekstu ovog zakona. Tako prije svega u članku 2. kojim se mijenja članak 82. u stavku 2. govori se o tome da se, ako je počinjeno kazneno djelo iz članka 27. Zakona o uredu za suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala, pretpostavlja se da je ukupna imovina počinitelja stečena kao jedna korist, osim ako počinitelj ne učini vjerojatnim da je njezino podrijetlo zakonito. Dakle, tu se za nas postavlja pitanje kako nešto učiniti vjerojatnim, da li je to samo pitanje logike i zdravog razuma u smislu da se ne podudaraju, ne znam primanja počinitelja i njegova imovina, ili se tu traži neki materijalni dokazi ili se opet sve prepušta samo sucu koji će rješavati ovakav predmet. Isto tako, u tom istom članku u stavku 6. oštećenik koji najkasnije u roku od 3 mjeseca nakon utvrđene pravomoćnosti odluke o oduzimanju imovinske koristi pokrene kazneni postupak, kaže ovdje može se namiriti i oduzeti imovinske koristi. Mi smatramo da bi ovdje trebalo možda stajati namiriti će se, kao jedna imperativna norma, dakle da ovakva forma ostavlja možda prostora za nekakva arbitrarna i neka druga tumačenja. Nadalje, imamo u članku 3. u kojem se u članku 86. dodaju novi stavci, a radi se naravno o seksualnim deliktima na štetu djece i maloljetnika. Tu se postavlja nekoliko pitanja. Kako treba biti obrazloženje da bi se ono smatralo kao iznimka? Tko odobrava takvu iznimku i jedna sasvim praktična stvar, temeljem čega će na primjer upravitelj ili ravnatelj dječjeg doma, na temelju čega će nam pasti na pamet da traži podatke o nekome? Jer ako ima određenu sumnju ili neka saznanja, onda smatramo da je to već slučaj za državno odvjetništvo. Evo, imamo dalje u članku 13. kojim se iza članka 69. dodaje novi članak 69.a, govorimo ovdje o opasnosti od počinjenja i to se povezuje sa onim da se širi zamisao o počinjenju djela, dakle na koji način dokazati tu opasnost od počinjenja jer možda je zaista došlo samo da se širi zamisao, a bez obzira na želju za počinjenjem takvog kaznenog djela. Zatim imamo u članku 14., također u kojem se dodaje novi članak 69.b. Govori se u stavku 2. smatramo da bi trebalo dodati još i terorističke kampove, dakle onaj tko pruža prostor za obuku ili smještaj za teroriste da se također ovdje sankcionira i mislim da imamo ovdje još jednu primjedbu, to je članak 19. Smatramo da tu nećemo imati baš puno problema jer se radi o prisvajanju sredstava iz proračuna Europske zajednice, dakle ipak najprije treba ta sredstva ostvariti pa da bi se onda moglo uzimati, mislim da tu nema problema za to. Evo, to su zaista bile nekoliko primjedbi za koje smatramo da bi mogle poboljšati tekst, ali mi ćemo podržati zakon i glasati za njega. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I u ime kluba HSS-a, uvažena zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, zastupnice i zastupnici, gospodine ministre sa suradnicima. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržati će Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona i Konačni prijedlog zakona o kaznenom postupku. Sigurno je da su ovi zakoni izuzetno važni, oni su i očekivani ovdje od nas zastupnika, a isto tako i od hrvatske javnosti. HSS je podržao reorganizaciju Vlade, imenovanje i vas za ministra pravosuđa jer doista vjerujemo da i one mjere koje ste najavili prilikom svog imenovanja i u kasnijim obraćanjima jesu nužne mjere kako bi se korupcija i kriminal u u Hrvatskoj sveli na najmanju moguću mjeru jer oni ugrožavaju sigurnost naših građana, ali i približavanje Hrvatske Europskoj uniji. Zbog svih događanja proteklih mjeseci zasigurno da smo i mi kao zastupnici bili uznemireni, da su i građani bili uznemireni, da se tražilo sa svih strana i to hitno djelovanje pravne države. U tom smislu, zasigurno da bez obzira što ovdje nije riječ o cjelovitoj reformi, već o djelomičnoj mislimo da je ona dobrodošla i da je u svakom slučaju treba kako sve što se govori ne bi bilo tzv. lažna povika na lažnu korupciju i kriminal, trebaju nam doista konkretne konkretne mjere jer korupcija i kriminal nisu svojstveni samo našem podneblju. Mi ih počesto i uvozimo kao što uvozimo puno toga nepotrebnoga, pa u tom smislu zasigurno i mjere koje se odnose na korupciju i kriminal moraju biti odriješite i moraju biti jasne jer se u mutnom riba lovi, a Hrvatska ne bi smjela biti zemlja u kojoj će progonitelji ljudi mudrovati o ljudskim pravima i gdje će lopovi vikati držite držite lopova. Zbog toga mi u HSS-u smatramo da treba rezati konac po konac te mreže korupcije i kriminala i u tom smislu potrebna je adekvatna zakonska regulativa. Zakoni imaju svoju ulogu i vrijednost pa i unatoč nekim svojim nedostacima. mislimo da ovaj antimafijaški paket zakona koje Ministarstvo pravosuđa ovdje predlaže svakako donosi i bitne novine koje imaju za cilj razračunati se sa korupcijom i i kriminalom. Osim ovih usklađivanja sa međunarodnim pravom i nomotehničkih uređenja, mi u HSS-u smatramo da je izuzetno važno što se kroz ove izmjene jača kaznenopravno suprotstavljanje kriminali, ali isto tako zaštita djece i maloljetnih osoba od različitih zlostavljanja. Posebno važnim smatramo članak 82. koji je novi članak koji se odnosi na oduzimanje i mislimo da je izuzetno bitno to što nitko ne može zadržati imovinsku korist stečene počinjenjem kaznenog djela kako to taj članak navodi, a isto tako što se zakonom regulira i oduzimanje imovinske koristi kada je ona prenesena na bračnog druga, na rodbinu ili na neku treću osobu. Posebno pozdravljamo i najavu ministra, a to se odnosi na uskokčke odjele koji bi trebali početi sa radom 1.1. jer tako je bilo i na neki način najavljeno da će se formirati posebni odjeli, a će se isto tako u velikim gradovima osnovati posebni uskokčki sudovi, da će se procesi koji nisu zakazani na sudovima zakazati ako su svi materijali pripremljeni i isto tako da će se sudski procesi provoditi brže i učinkovitije i da će biti prioritet. Dakle očekujemo da se i sve ove točke obuhvate i da se to realizira, jer naša javnost prati sveukupnu situaciju, traže adekvatne odgovore i dužnost svih nas je da damo te odgovore pravovremeno. Naravno da bi se sve ove aktivnosti mogle provoditi da je potrebno i zajedništvo i odlučnost za podršku u aktivnostima, jer naša cijela politička demokratska scena je počesto funkcionirala na način dok jednima ne smrkne drugima ne svane pa se sjećamo i poziva sa ove govornice gdje su se neki pozivali i na uvođenje uvođenje izvanrednog stanja. Pokazalo se opravdano da se kroz reorganizaciju koja je provedena kroz paket zakonskih prijedloga i reforme koje su usvojene, koje se provode, može na neki način razračunati sa korupcijom i sa organiziranim kriminalom i ovim putem treba zahvaliti i čelnim ljudima u Ministarstvu pravosuđa i u Ministarstvu unutrašnjih poslova što su u jednom vrlo kratkom vremenu vratili i povjerenje u sustav i sigurnost u naše obitelji i na naše ulice, ulice, pokazali da ova borba protiv korupcije i kriminala je borba koju Hrvatska zasigurno može dobiti. U tom smislu gospodine ministre i ove zakone, ali i one sve najavljene mjere kroz paket drugih antimafijaških zakona i cijele reforme, Klub zastupnika HSS-a će podržati. Zahvaljujem. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi je uvaženi zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa. Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, poštovani ministre, državna tajnice, tajniče. Prvi puta kada su ovakvi zakoni u pitanju mogu reći da ću lakog srca glasat za njih, posebice kad je Zakon o kaznenom postupku u pitanju jer u njega je jedna od odredbi o kojoj sam se borio ovdje jako dugo, ušla, a radi se o članku 248. i pravu osobe kod koje je i izvršen pretres nad njom ili u stanu ima pravo dobiti zapisnik što doista smatram jednim dobrim iskorakom u smislu da i u ovom represivnom dijelu ipak sačuvamo minimum onog dostojanstva čovjeka gdje je to napravljeno naročito onda kada kod njega ništa nije nađeno. Još ću sretniji biti ukoliko bude prihvaćen moj amandman na članak 206. stavak 3. to klimanje znači da? A to se opet odnosi na odbačaj odnosno u trenutku kada državni odvjetnik po članku 206. odbaci podnijetu prijavu protiv nekoga jer za to nije bilo osnova ili argumenata. Sadašnja rješenja u zakonu reguliraju da taj papir odbačaja dobije podnositelj, ali ne i osoba protiv kojeg prijava je bila podnijeta, a mislim da bi minimum a mislim da bi minimum odgovornosti, a i ljudskog odnosa državnog odvjetnika prema tom građaninu kod kojega nisu pronađeni nikakvi osnovni elementi počinjenja kaznenog djela bila ta da dobije pisani dokumenata da je protiv njega prijava odbačena. Žao mi je što ovdje nema onih koji podnose kaznene prijave, a bilo bi ih dobro upozoriti na članak 98. mjere opreza koje se prilikom prilikom podnošenja kaznenih prijava očito u Hrvatskoj rijetko primjenjuju jer ovaj zakon omogućava primjerice da prilikom podnošenja kaznene prijave ili pokretanja postupka da sud nekome oduzme putne isprave ili putne i druge isprave za prijelaz državne granice pa bi vjerojatno imali manje onih koji u toku postupka ili u trenutku predizricanja sudske sudske presude naprosto odu iz države. Možda bi jedna edukacija ili upozoravanje na ovaj članak 98. bila izuzetno korisna onima koji … **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Uvaženi zastupniče, oprostite moram vas upozoriti jer me već nekoliko zastupnika upozorilo, provjerio sam i kod ministra.

ja bih da sam ga pisao bio još stroži i rigorozniji. Znam da će mnogi pravnici reći da su već i ovako ponuđene odredbe za nekoga diskutabilne, ali ne vidim ni jednog razloga da se bojimo i previše brige brinemo pred onima koji ismijavaju cijelu državu, koji su se obogatili kaznenim djelima, a onda svoju imovinu prenose ne samo na bračne drugove, djecu, prijatelje i rodbinu i na taj način izbjegavaju mogućnost oduzimanja. I doista je dobro ovako uređeni članak 82., ali imam jednu dilemu. S obzirom da članak 21. USKOK-a, 21. i 22. daje pravo da traži sudsku mjeru privremene zamrzavanja, blokiranja imovine za koju se smatra da je stečena počinjenjem kaznenog djela, a ovdje se govori da se cjelokupna imovina može oduzeti, a da opet u sudskoj praksi nemamo različito čitanje zakona. Ne bi li možda i Zakon o USKOK-u trebalo dopuniti, promijeniti na način kao što je i ovdje. Dakle ne samo imovina koja se smatra stečena počinjenjem kaznenog djela, nego cjelokupna imovina. Dakle, upravo ovaj izričaj iz članka 82. primijeniti i kod Zakona o USKOK-u jer je oduzimanje imovine moguće samo ako je prije toga primijenjena mjera zamrzavanja, privremenog blokiranja te imovine, jer dok dođemo do pravomoćnosti presude veliki dio i te imovine više neće biti u Hrvatskoj. Toga smo svi svjesni. Dakle ne tvrdim, nego upozoravam i pitam da li odredba postojećeg članka 21. i 22. Zakona u USKOK-u koja se odnosi isključivo na sumnju one imovine koja je stečena počinjenjem kaznenog djela, u odnosu na ovo se podrazumijeva ili bi i tamo trebalo intervenirati te se smatrati da je sva imovina stečena počinjenjem kaznenog djela kako bi USKOK moralo od suda zatražiti zamrzavanje, odnosno blokiranje raspolaganja cjelokupnom imovinom. I završavam slijedećim. Neke nama ne tako daleke države nakon oduzimanja imovine novčana sredstva idu u državni proračun i to je dobro. Međutim, nekretnine koje im se oduzmu mafiji i organiziranom kriminalu, posebice poljoprivredna zemljišta i zgrade ne prelaze u državno vlasništvo, nego se daju lokalnoj zajednici u svrhu općeg dobra, socijalne ustanove, rehabilitacijski centri, centre liječenje ovisnosti, organizacijama koje rade sa djecom, da sad dalje ne nabrajam. Ovo nije predmet ovog zakona, to mi je jasno, ali snagom autoriteta i argumenta mislim da bi bilo izuzetno dobro da vaše ministarstvo gospodine ministre Vladi predloži da sad kad imamo ovakav pravni okvir i mogućnost oduzimanja imovine i u nekretninama da potrebne propise i u tom dijelu mijenjamo i dopunjujemo kako bi jasno propisali da oduzeti novac, valuta jeste …/Govornik a da će se oduzete nekretnine davati u vlasništvo i na korištenje lokalnoj zajednici jer tada dobivamo još jednu veliku vrijednost. Lokalna zajednica mikro sredina koja je godinama trpjela različite oblike terora, nasilja, pritisaka upravo od tog organiziranog kriminala. Kada osjeti snagu države koja je tu imovinu oduzela kriminalu i dala njoj na korištenje opće dobro, daje snažnu potporu državi represiji i institucijama koji se time bave, a onda dolazimo do toga da i broj prijava, broj svjedoka, a izvođenje dokaznih postupaka daleko lakše no kad je lokalna zajednica potpuno nezainteresirana za tu temu. Uz ispriku što sam oba zakona u ovih 9 minuta obavio raspravom, hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Zahvaljujem i vama na raspravi. Idemo dalje sa raspravom. Uvažena zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Nema je. Uvaženi zastupnik Ivo Josipović. Izvolite. **Josipović, Ivo (SDP)** Gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnicima. Naravno da ću podržati ovaj, ovu izmjenu Kaznenog zakona. Tim prije što su u njega ugrađene neke ideje o kojima je ovaj klub zastupnika govorio prije dvije godine i što je Vlada tada odbila. Ipak vrlo telegrafski dvije do tri napomene ili pitanja. Podržavam posebno članak 82., mislim da je on dobro i široko zahvatio u kriminalno stečenu imovinu, ali upozoravam da za ovako prošireno oduzimanje imovine nema odgovarajućih odgovarajućih procesnih mehanizama u ZKP-u iz razloga jer je ovo posao koji je puno veći nego oduzimanje samo za konkretno djelo i postoji opasnost da se to bude radilo u okviru kaznenog postupka, će postupak trajati jako dugo. Prema tome, mislim da bi vrijedilo razmisliti o tome da se smisli kako to i neke druge zemlje imaju jedan posebni postupak za prošireno oduzimanje imovine. Drugo što bih rekao jest. Da, kod terorizma. Tu se naravno udovoljava i nekim međunarodnim standardima. Nije napravljeno kao samostalno djelo, a to u komparativnom pravu nailazimo udruživanje, tzv. terorističko udruživanje i bilo bi dobro da se i ono nađe možda kao samostalno djelo. Nadalje, u članku 20. to je, riječ je o pranju novca. Ono je malo, malo je kako bih rekao arhaično napravljeno iz razloga što u mnogim sustavima imamo ograničenje za koje to predikatno djelo jest moguće počiniti kazneno djelo pranja novca. Naime, recimo ako odete u samoposlugu i opljačkate puno onda oni koji jedu to ne čine pranje novca, jer to naravno nije dio tog sustava kako je ono zamišljeno. Prema tome, trebalo bi, možda možda ako sad to nismo spremni onda u budućem Kaznenom zakonu razmisliti da kao i neki drugi suzimo krug predikatnih kaznenih djela. I u stavku 6. govorite da će se novac predmet i imovinska korist oduzeti, a prava utvrditi ništavim. Je li to, prvo je li dobar izraz da će se pravo utvrditi ništavim. Prvo, znamo da se sad govori o ništetnosti, a ne ništavosti, a i bojim se da se prava neće samo tako moći poništiti. Posebno je moguće da ta prava pripadaju nekom trećem i u tom slučaju ova odredba ne bi bila ne bi bila dobra, tako da mislim da se komotno o ništavosti prava može brisati. Oduzeti će se imovinska korist, uključivši i pravo i onda ćemo vidjeti šta će dalje s tim biti. Evo, to je bilo najkraće. Slažem se s onim što je kolegica Antičević Marinović rekla da na žalost neke stvari nedostaju u ovim dopunama i nadam se da će u ovom planiranom novom Kaznenom zakonu sve biti kako treba. Hvala. Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. **Lovrin, Ana (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Evo obzirom na poodmaklu dob ja ću vrlo kratko referirati se, naravno da podržavam izmjene, predložene izmjene Kaznenoga zakona. Članak 82. samo ću načelno reći da se ovako proširenim oduzimanjem imovinske koristi zapravo približavamo američkoj sudskoj praksi i u civilnim i u kaznenim predmetima, a ta je da se štetno ili kriminalno ponašanje nikome ne smije isplatiti, pa da odšteta, odnosno kazne mora biti tome razmjerna. Ali ono zašto sam se posebno javila i što želim naglasiti i što želim skrenuti pozornost ministarstvu i ministru bilo u ovim izmjenama, bilo u sljedećim promjenama Kaznenog zakona. To je u odnosu na članak 85. i podatke iz kaznene evidencije. Naime, u postojećem zakonu je situacija takva da ministarstvo uvodi kaznenu evidenciju, da su podaci iz kaznene evidencije nedostupni praktički za svih osim za policiju i sud, odnosno državno odvjetništvo i sud ukoliko se vodi postupak i za tijela državne uprave ukoliko se netko zapošljava u državnoj upravi. Ja se pitam čemu će nam sigurnosne mjere, pravne posljedice osude, ako njih onaj tko ih treba postupati po tim sigurnosnim mjerama i primijeniti ono ono što proizlazi iz pravnih posljedica presude, ne može znati. Stoga evo i u ovim izmjenama ne znam zašto bismo ovoliko naglašavali se može se može dozvoliti uvid u kaznenu evidenciju, pa se iznimno mogu dostavljati podaci o izrečenim sigurnosnim mjerama tijelima nadležnim za vođenje upisnika osoba koje obavljaju određene djelatnosti. Napominjem da se može dogoditi slučaj da tijelo koje odobrava bavljenje nekom djelatnošću ili daje licencu, nema pojma da je protiv osobe koja to traći izrečena sigurnosna mjera, što ga upravo obrnuto smatram da bi sigurnosne podatke o izrečenim sigurnosnim mjerama trebalo dostavljati svim tijelima koje daju licencu ili odobrenje za obavljanje pojedine djelatnosti. I isto tako smatram da mora biti dostupno podatak o nekažnjavanju za određena kaznena djela iz glave 14. prema počinjena prema djetetu ili maloljetnoj osobi u slučaju zapošljavanja na poslovima gdje se radi sa djecom i i maloljetnicima. Evo zato apeliram ako nije moguća sada amandmanska intervencija da svakako u budućoj kompilaciji novoga Kaznenoga zakona, a ja se nadam da ona ne mora biti nužno koncepcijski ali mora biti kompilacija ovih 7 ili 8 izmjena, jer smo i njih sustavno usklađivali sa pravnom stečevinom Europske unije i svim konvencijama. Dakle, da se ne događa više slučaj da se i u državnoj upravi može zaposliti, a nedavno smo imali takav slučaj, osoba koja je pravomoćno osuđena za falsifikat, a i u istoj toj državnoj upravi je stajala radna knjižica u kojoj je bio falsificirano unesena viša školska ili stručna sprema, jel državno tijelo nije dobilo obavijest o tome. Evo toliko, hvala lijepa. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Ivo Josipović. Izvolite. slažući se ovim što je rekla o članku 86. ima nešto što mislim da bi bilo dobro da Vlada svojim amandmanom doda stav. Naime, očito neki podaci koji inače nisu dostupni svima odlaze od države prema nekom korisniku, to su ove ustanove. Treba naglasiti da su oni te podatke dužni čuvati kao službenu tajnu, Da se onda tim podacima koji su došli od države prema školi ne raspolaže kako … /Govornik naravno da svi predano radimo obnoć u ove kasne noćne sate, ne zato što se država prestrašila, ne daj Bože mafije i mi ovdje, već upravo zato da bismo što brže u roku od 8 dana nakon izglasavanja ovoga zakona, dali pravosuđu alat u okviru zakonodavnog pravnog okvira da se upravo bori i suzbija organizirani kriminal i mafiju. Zahvaljujem. I uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. za praćenje provedbe nacionalnog programa suzbijanja korupcije, jer osjećam potrebu da ispred tog vijeća ukažem da smo mi tijekom 8 mjeseci u nekoliko navrata raspravljali o izmjenama Kaznenog zakona upravo u ovom djelu koji se tiče članka 82. zatim pranja novca i zaštite svjedoka. Smatrajući to kao tri bitna alata da bi se borba s korupcijom provodila kvalitetnije. Evo Nacionalno vijeće kojim ja predsjedavam zapravo je nadzornik Nacionalnog programa kojeg formalno zapravo više i nema. Očekujem da će ova sabornica uskoro dobiti prijedlog po kojem će se i samo naše Nacionalno vijeće uskladiti sa strategijom i akcijskim planom. Vrlo je bitno da napokon pređemo s riječi na djela i zato je zapravo šteta što se ova rasprava vodi u ovo vrijeme, jer mislim da bi bilo puno bolje da su svi građani koji prate prijenos rada Hrvatskog sabora imali priliku čuti u daleko većoj mjeri što se događa vezano za Kazneni zakon i što će sigurno unaprijediti borbu sa korupcijom. Poznato je da nekako korupcija u Hrvatskoj odnosi 10 do 20% državnog proračuna, ali ako uzmemo neki konzervativni pristup i kaže da odnosi milijardu dolara, onda jasno da uspješna borba s korupcijom rješava naš deficit. Jer tih milijardu dolara bi bio deficit koji trenutno imamo i na taj način bi sigurno i građani Hrvatske lakše prebrodili krizu koja nam predstoji i koja se u proračunu osjeća. kao Nacionalno vijeće i njegov predsjednik mogu reći da podržavam ove izmjene i da se nadam zaista da će one biti ne samo na papiru, nego da ćemo odmah na početku 2009. i osjetiti u stvarnosti da će napokon svi oni slučajevi koji su se događali i tijekom prošle godine, da sada ne spominjem 400 tisuća zatvorenih radnih mjesta, majku svih korupcija koja se stvorila pa se nadam da će netko iz tog perioda potpasti pod ovaj članak 82. i na neki način oduzeti mu se ta imovina koja je očito nezakonito stekao tih devedesetih godina. Završni osvrt ministra pravosuđa Ivan Šimonović. Izvolite. Ja samo želim kratko zahvaliti svima koji su sudjelovali u raspravi na podršci promjena Kaznenog zakona, a posebno na ovaj formulaciji članka kao i na korisnim sugestijama. Neke ćemo moći uvažiti već sada, a druge će biti itekako dragocjene za pripremu novog Kaznenog zakona kao i za doradu nekih drugih zakona. I posebno mi je drago da se konsenzus oko učinkovitih mjera za borbu protiv korupcije organiziranog kriminala nastavio. Hvala lijepo.